Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Istine

Dakle sukladno članku 229. Poslovnika predlažem da se provede objedinjena rasprava o dvije točke dnevnog reda. Dakle, jedna je 6. Konačni prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, 7. Konačni prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 6 Da li se slažete ili smatrate da treba glasati o tome? Hvala. Utvrđujem dakle da smo odlučili da objedinimo raspravu o tim točkama dnevnog reda pa krećemo u raspravu. Predlagatelj su klubovi zastupnika SDP-a, HNS-a, IDS-a i HSU-a. Klubovi zastupnika podnijeli su prijedloge zakona na temelju članka 84. Ustava RH i članka 129. i 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

obzirom na članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Želi? Gospodin Zvonimir Mršić

na oba ova zakona i da predlagatelj prihvaća amandmane Odbora za zakonodavstvo. A prije nego što kažem nekoliko riječi o samom našem prijedlogu zakona želio bih da utvrdimo nekoliko činjenica koje proizlaze iz izbornog zakonodavstva koje se odnose na izbor tijela u jedinicama lokalne samouprave u ovom slučaju neposredno biranih općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba. Dakle, članak 2. Zakona o izborima kaže da se općinski načelnici, gradonačelnici, župani i gradonačelnik Grada Zagreba biraju na neposrednim izborima tajnim glasanjem na mandat od 4 godine, a općinski načelnici, gradonačelnici, župani i gradonačelnik Grada Zagreba imaju zamjenike koji se biraju zajedno i istovremeno na isti način i po istom postupku. Dakle, na izborima se biraju gradonačelnik, načelnik i župan, i biraju se zamjenici istovremeno na isti način i po istom postupku. Članak 43. Zakona o lokalnoj samoupravi pa kaže da općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana u slučaju spriječenosti ili odsutnosti u obavljanju dužnosti zamjenjuje jedan od zamjenika koje on odredi u skladu sa statutom jedinice lokalne samouprave. E sad što mi predlažemo? Mi predlažemo kao što znate, pogotovo zastupnici koji su bili tu 2007. godine u onom stampedu koji smo imali kada smo u jedno predvečerje promijenili 24 zakona o lokalnoj samoupravi i kada smo na sva 24 zakona imali ovdje amandmane koje smo sročavali sa ove govornice dogodile su se i neke nedovoljno precizne odrednice da bismo tada pred parlamentarne izbore složili obećanje da ćemo imati neposredne izbore gradonačelnika iako je to bilo tek za 2 godine. Pa smo tada u članak Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u članak 8. dodali članak 40.a koji kaže ako je prestanak mandata općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana nastupio u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njegovog održavanja u toj se jedinici neće raspisati i održati prijevremeni izbori za općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana nego će dužnost načelnika, gradonačelnika, odnosno župana do kraja mandata obavljati njegov zamjenik. Dakle, mi danas imamo u takvom zakonu definiciju da u 6 mjeseci prije izbora ukoliko iz bilo kojeg razloga 6 mjeseci, 5,5 … Dozvolite mi, da. Dobro, mjesec dana nije bitno, apsolutno nije bitno. Neko vrijeme u nekom vremenu prije izbora ukoliko iz bilo kojeg razloga čelni čovjek jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave je dao ostavku neće se održati lokalni izbori. Mi mislimo da to nije pravedno i da to nije dobro, i da treba utvrditi kriterije u kojim slučajevima se neće održati prijevremeni lokalni izbori, jer za to mora postojati razlog, dakle to ne može biti hir ili to ne može naprosto biti unutar stranačko ili koalicijsko preslagivanje da bi pripremili nekog čovjeka da nastupi na lokalnim izborima. Mi dakle predlažemo našim zakonom da jedino i isključivo ukoliko je čelnik jedinice lokalne samouprave imenovan ili izabran na nespojivu dužnost, dakle mora postojati razlog, a mi predlažemo da to bude nespojiva dužnost, tada se neće održati prijevremeni izbori. dakle nešto čime. Budite strpljivi kolegice Lovrin. Dakle mi tražimo i predlažemo da se utvrdi razlog kada netko može podnijeti ostavku, a ne da je napravio neku nepodopštinu, pa ga sada želimo skloniti 6 mjeseci prije izbora, pa ćemo pokazati nekog drugog tamo da bi onda taj drugi imao više uspjeha. To je dakle nešto što mislim da je suštinsko važno za ovaj zakon, jedino i isključivo imenovanje na nespojivu dužnost. I drugo, ovdje smo raspravljali o tome, već se povela rasprava da li je to 6 mjeseci, da li je to 4 i pol mjeseca, da li je to 4 mjeseca i 3 nedjelje u 5. mjesecu ili je 7 mjeseci, ili je 12 mjeseci ili je pola mandata. Dakle možemo raspravljati o tome koliko je to prije samih izbora kada ne treba imati prijevremene izbore. Prijedlog stranaka SDP-a, HNS-a, IDS-a i HSU-a je da je to nakon pola odrađenog mandata, dakle onaj koji se kandidira mora odraditi pola mandata kao čelnik jedinice lokalne samouprave, nakon toga jedino i isključivo ukoliko je izabran ili imenovan na funkciju koja je nespojiva, dakle koja je prema Zakonu o sukobu interesa se smatra nespojivim dužnostima ima pravo podnijeti ostavku, on odrediti koji će zamjenik nastaviti odraditi mandat do kraja da se ne bi odvijali prijevremeni izbori. Mislimo da je to poboljšanje ovoga zakona, mislimo da se time prije svega uvodi kriterij u jedan članak koji apsolutno je bio nedefiniran i ovaj članak koji mi mijenjamo je bio loš, mi ga samo poboljšavamo, on samim time ne postaje savršen. Na žalost nije bilo volje u prošla dva mandata da uredimo zakonodavstvo koje se odnosi na lokalnu samoupravu, a vi se sjećate koliko puta sam ja upravo s ove govornice apeliramo ajmo riješiti, imamo 35 zakona, idemo urediti lokalnu samoupravu. Danas imamo zakone koji su jedan drugom u sukobu interesa, imamo zakone koji ne rješavaju cijeli niz pitanja kao što je odnos predstavničkog tijela i neposredno izabranih čelnika, imamo zakon po kojem su teoretski smjenjivi, a u praksi nesmjenjivi čelnici jedinica lokalne samouprave, dakle imamo zakone koji su nedorečeni, a nedorečeni su između ostalog zato jer smo ih donosili po stampedu u jedno predvečerje. U konačnici mi imamo cijeli niz primjera i u Europi i u Americi gdje postoji ili drugi oblik spojivosti, odnosno nespojivosti dužnosti, kao primjerice u Francuskoj možete biti gradonačelnik i ministar, odnosno ministar i gradonačelnik, ili imate situaciju dakle u Americi ili negdje drugdje gdje …/Govornik se ne razumije./… u Americi dakle predsjednik države ako prvog dana nakon izbora američkog predsjednika ubiju ubiju američkog predsjednika, do kraja mandata njegov posao će odraditi njegov zamjenik, čak štoviše ako i njega ubiju onda Kongres i Senat određuju nekoga tko će to raditi. Molim vas. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Dakle predlažemo da ovaj apsolutno nedorečeni zakon, zakon koji dozvoljava da se njime manipulira jer ovako sročeni tekst članka 40.a je u potpunosti prilagođen za manipulaciju u godini koja prethodi izborima, bude u potpunosti dorečen, a to znači pola mandata i zamjenjuje ga čovjek koji, odnosno osoba koja je bila zajedno na listiću, koja je zajedno birana i za koju je na neposrednim i tajnim izborima dobila mandat građana. Dakle pozivam.

onda ste mogli vidjeti da tamo gdje postoje dva zamjenika, osoba ili čelnik koji podnosi ostavku određuje koji od zamjenika će ga mijenjati do kraja mandata. Evo hvala lijepo, i pozivam vas da poduprete donošenje ovoga zakona. Imamo više ispravaka netočnih navoda. Prvi je digao ruku gospodin zastupnik Josip Borić. Izvolite. Uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora. Evo mi smo sada odslušali, ispravljam onaj dio koji je zastupnik govorio o hirovima znači lokalnih čelnika koji se biraju. Ja tvrdim da je to krivo, znači da je ovo hir aktualne koalicije koja u ime njih mijenja zakon za koji ništa nije pitala, i pokušava nam na neki način sugerirati što bi bilo pogodno za sljedeće razdoblje i na koji način birati lokalne čelnike. Mislim da ne treba više dodati ovome ništa, osim toga što sam rekao znači da ovo je ipak hir aktualne koalicije koja sada većinska u Saboru. Hvala. Gospodin zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. neponavljanja izbora u godini u kojoj su izbori, iz jednostavnog razloga što je ta odredba ugrađena jer je prethodno jasno rečeno da su lokalni izbori treće treće nedjelje u mjesecu svibnju, i logična je stvar ako čelnik jedinice lokalne samouprave odstupi u toj godini, da je glupo raditi trošak i provoditi izbore za dva, tri mjeseca, a sve vaše obrazloženje je netočno jer vi naprosto niste rekli ovom Visokom domu i hrvatskoj javnosti istinu, vi ovaj zakon mijenjate da bi mogli imenovati jednog ministra, ali ne možete na takav način baciti demokraciju pod noge. Na to naprosto nemate pravo. Pa recite, treba nam to zbog toga da imenujemo ministra, pa radite to ali najbolje bi bilo da to obrazlaže čovjek koji se toliko borio za prava čelnih ljudi u lokalnoj samoupravi i mislim kolega Mršić da sve svoje rasprave koje su bile sjajne što se tiče lokalne samouprave danas ste na žalost bacili pod noge. Ja ću vam se zahvaljivati onda kada vam istekne vrijeme. U redu je, sve je u redu. Gospodin zastupnik Josip Đakić, ispravak netočnog navoda također. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa netočno je da je ovo bolja definicija koja je definirala točno vrijeme nakon proteka dvije godine i da tada se može napraviti to da bude zamjenik onaj kojega će imenovati onaj koji odlazi. To je apsolutno netočno da je bolja definicija, s obzirom da to nije usklađena sa Europskom poveljom koja jasno govori što je lokalna samouprava i kako bi trebala izgledati. U Europskoj povelji jasno i piše da sve ono što se donosi u interesu ili procjeni interesa mora biti usklađeno s njima a njih niste upoznali ni pitali, ni savez općina, ni savez gradova, ni savez županija u tome je problem.

što je kolega rekao, već smo o tome razgovarali na Odboru, odnosno pokušali i netočno je rekao da poboljšavamo Zakon jer je ovaj bio loš i da se ide urediti lokalna samouprava jer su Zakoni donošeni u stampedu, upravo smo svjedoci stampeda koji se događa ovu večer, ulazimo već u noć. Kolega Mršiću ovo je u najblaže rečeno suspendiranje volje građana, ovo je suspendiranje demokracije, ovo je udar na demokraciju i kao imperator netko će reći ja tebe postavljam sada za mog zamjenika i ti ćeš mene naslijediti. Dakle, to je neviđeno, a valjda nitko neće čekati da netko bude ubijen kao što ste rekli

Vi ste umotali u celofan nešto što želite utrapiti, dvije godine mandata se po vašem prijedlogu radi i radi se o tome da vašim prijedlogom dovodite u pitanje svrhu nepotrebnih izbora i općenito izbora za lokalne dužnosnike, gradonačelnika, načelnika i župane dovedeno je u pitanje temeljno pravo neposredno provedenih izbora po zakonu koje smo donijeli 2007. godine. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi je na redu gospodin zastupnik Zoran Vinković u ime Kluba HDSSB-a. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. U ime Kluba HDSSB-a još ću jedanput čestitati izabranom predsjedniku, potpredsjednicima Sabora, isto tako ću zaželiti novoj Vladi, novom mandataru i vjerojatno novom predsjedniku Vlade uspješan rad i čitavoj Vladi jer Hrvatskoj je dosta bijede, siromaštva, centralizirane države, opljačkane države itd. Ali ako se po jutru dan poznaje, a ovaj dan je jedno jutro nove Vlade, onda će taj taj put biti trnovit i biti će put između sile i …. Što reći na ove Zakone koje predlaže buduća Vlada ili Kukuriku koalicije na koje već sada dolaze amandmani. Da nije žalosno bilo bi smiješno. S druge strane uvažavajući kolegu zastupnika Mršića ja mu danas apsolutno ništa ne vjerujem, jer da je ovo predložio Klub HDZ-a itekako bi se ondašnji Odbor za lokalnu samoupravu, regionalnu i područnu usprotivio ovakvom prijedlogu. ovdje budimo otvoreni radi se o Komadina Zakonu i radi se o još nekoliko imena koji su neposredno izabrani na lokalnim izborima i koji će na ovakav način biti prevara svih onih birača. I to je nedopustivo. Zbog toga će HDSSB zatražiti ocjenu ustavnosti ova dva Zakona. Ovo se nije radilo u starom Rimu na ovakav način Kaligula je imenovao konja za senatora gospodine Mršiću. Mandat u Ustavu i Zakonu ne daje pravo gradonačelniku, županu da nakon dvije godine kaže ja ću sada biti ministar, možda poljoprivrede, možda ne znam čega, graditeljstva itd., imenovat ću svog zamjenika samo kojeg. Jedino ispravno je da se u tim jedinicama lokalne samouprave po postojećim zakonima pa i po Ustavu Republike Hrvatske pa i po Zakonu o neposrednim izborima provedu novi izbori. Jer to je jedino pošteno, to jedino nije prevara birača. Već kada ste predlagali ovakav Zakon a kažem želim vam svu sreću u radu Hrvatske vlade ali na ovakav način nemojte ustrojavati Vladu jer to nije dobro i to nije dobar putokaz građanima. Nemojte srljati kao kolege koji su srljali idemo dalje, pa evo vidimo gdje smo došli. Ovdje u vašem obrazloženju ne piše između ostalog koje to tijelo, tko će odrediti tog zamjenika. Sada u slučaju bolesti itd., u slučaju kada se gradonačelniku ili županu ne ide na otvaranje izložbe on imenuje svog zamjenika to vrlo dobro znate. Ali ne možete imenovati zamjenika na rok od dvije godine, da bi se u Rijeci, u Primorsko-goranskoj županiji uštedilo 5, 6 milijuna kuna. Možda da se uštede zbog toga što je nakon izbora poskupilo grijanje preko 50%. Možda je to Kukuriku koalicija trebala napraviti prije izbora. Možda bi onda rezultat u Rijeci bio manji. S druge strane Poslovnik Hrvatskog sabora koje je razmatranje prijedloga o radnim tijelima članak 138. pa na dalje stoji da prije svega matično tijelo mora raspraviti o jednim takvim zakonima. Ovo su između ostalog i organski zakoni. Ako Odbor za lokalnu i područnu samoupravu, a ne vidim ovdje sada ni udruge gradova, jedinice općina Republike Hrvatske da su dostavili neki svoj prijedlog. Ne vidim ovaj potpis Vojka Obersnela da je dostavio prijedlog i dostavio tumačenje ovakvih skandaloznih zakona, Komadina zakona koji vode Hrvatsku i prije svega lokalnu samoupravu u jednu potpunu anarhiju. Ja sam vjerovao da će jedan od prvih zakona koji će ovaj Hrvatski sabor donijeti, a vezan je za lokalnu samoupravu i regionalnu samoupravu biti Zakon o fiskalnoj decentralizaciji, Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave gdje će se onaj sramotni odnos 92% svih poreznih prihoda u državu, a 8% prema jedinicama lokalne samouprave odmah mijenjati. Međutim, nema naznaka. O tome se u ovoj koaliciji još nije govorilo i to pouzdano i sasvim sigurno znam. Jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave gospodine Mršiću ne mogu trpjeti ovako loše i skandalozne zakone. I obzirom da je već izuzetno kasno mi smo se kao klub HDSSB-a protivili hitnom donošenju zakona jer ovakvi zakoni utiču prije svega na one koji su neposredno izabrani, na one koji su te ljude birali neposredno i onda se nemojmo čuditi što na svakim izborima broj onih koji izlaze na izbore. Ja se divim ovih preko 60% ljudi u Hrvatskoj koji su izišli na ove izbore. Ali je svima nama znak da je gotovo 40% ljudi razočarani u hrvatsku politiku i hrvatske političare. Vjerojatno radi ovakvih zakona. I volio bih da je ovaj Zakon predložio u prošlom mandatu HDZ, gospodin Mršić a i ja osobno sada sam protiv. I to je ta razlika. Ja sam i sada protiv. Ovo je skandal. Ovo je skandal jer dovodi u pitanje neposredne izbore i za župana i za gradonačelnika. Ako hoće netko biti direktor javnog poduzeća, ako hoće biti ministar tada bez obzira na cijenu i ako to nije u kalendarskoj godini kada se održavaju redovni izbori nek da ostavku i nek ta politička opcija ide na nove izbore. Ne samo ona nego i svi oni koji su zainteresirani. Ovdje se postavlja još jedno pitanje. Ja bih molio da mi netko to odgovorno i odgovori. Možda novi mandatar? Da li ima još ljudi u ovoj kukuriku koaliciji koji nisu načelnici i nisu župani i mogu biti izabrani za ministre, za direktore javnih poduzeća, pa će tako uštedjeti novac u gradskim i županijskim proračunima. Zbog toga apeliram da se gospodin Komadina i još par njih strpe do one kalendarske godine kad su neposredni izbori ili da nova Vlada Republike Hrvatske raspiše izbore u tim jedinicama lokalne samouprave. Jer sve drugo je siljenje demokracije. Svu sreću vam želim! Hvala. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

Da ovoj koaliciji sigurno nitko neće biti korektniji partner od mene ali istina, rekli smo narodu nećemo si prilagođavati zakone. To smo rekli. ja vidim isto tako da nitko ni u koaliciji nije baš presretan zbog ovakvog prijedloga. Ja ne želim braniti neobranjivo, možda griješim, možda treba glasati za, ali sa velikom, velikom, velikom rezervom. Ja neću to uspoređivati kao što je to učinio Vinković sa Kaligulom, sa njegovim konjem. Nema ovdje Šeksa. On zna kako se taj konj zvao. Ali ova Vinkovićeva rečenica će se naprosto pamtiti. Prilagođavanje izbornih, postupovnih, ne znam kakvih pravila bilo kome to zasigurno nije dobro. Da se ovakvo rješenje donosi za onaj budući saziv ili za onaj budući izbor župana o.k. Sve bi bilo o.k. Ovako u izbore smo išli mi po jednim pravilima, a po izborima ispisujemo neka druga o kojima se prethodno nije govorilo. Sve stoji, ono što je malo prije rečeno. Župani nisu više eksponenti izvršne vlasti, župani nisu više eksponenti državne uprave. Župane više ne potvrđuje predsjednik države kada je davao ono pozitivno ili negativno mišljenje. Oni su pod navodnicima da se tako izrazim službenici lokalne samouprave ili građana svejedno. U pravilu ti isti župani djeluju u daleko skučenijim mogućnostima od velike od velike većine gradonačelnika u Republici Hrvatskoj i zato tu je problem ta decentralizacija i vjerojatno će ona relativno skoro morati doći na red. Sa ove strane gledano ovaj Zakon bi imao smisla, ali ne da se dešava za ovaj već za budući saziv Sabora ili za budući saziv neke izvršne vlasti. Osobno smatram i to ću reći posve otvoreno da svi oni koji imaju izvršne funkcije u općinama, u gradovima, u županijama ne bi smjeli biti i saborski zastupnici. Ja znam da će na to mnogi skočiti, ja znam da je to pošteno. Ali imamo zakon i taj zakon da župani, pardon načelnici, gradonačelnici budu i zastupnici odgovara i IDS-u i SDP-u i HDZ-u i HDSSB-u i zasigurno i drugim političkim opcijama. Tu smo se dogovorili. Postigli smo konsenzus i tako stvari su postavljene. No dobro, točno je kaže Vinković. Kome ono ide zakon u susret? Ide očigledno treba reći jednome budućem ministru. To se pravda izborima. To se pravda troškovima. Sve je to o.k. ali problem je što su župani neposredno izabrani, a da su neki znali za ovakav zakon da će se donijeti ja sam siguran da bi ovaj Dom brojao barem 20 župana i unutar ovoga Doma imali bismo jedan paralelni tako ću ga nazvati županijski dom. I to je isto tako istina kako viče Ana. Ja bih volio da sam u krivu, ja bih volio da me vrijeme demantira, ja bih volio da je ovaj zakon perspektivan zakon, da ima tu jednu budućnost, ali sumnjam da se on može za jedno duže vrijeme održati. Nemojmo naprosto raditi od zastupničkog doma budući županijski dom, ako treba formirajmo ga paralelno, ja osobno ne bih imao ništa protiv, ništa ne bih imao protiv, da imamo jedan županijski dom sa 40-ak zastupnika, a da zastupnički dom smanjimo recimo na brojku od 100 ili 110 zastupnika. Molim? Nisam čuo. Nisam čuo. Izvini. **Šprem, Boris (SDP)** Molim vas, ako budete vi stalno s desne strane dovikivali i dobacivali. Oprostite gospodine zastupniče, molim vas, samo da vas malo prekinem, stalno dobacivati, a samo vi dobacujete, onda imate neku namjeru s time. Ja vas molim da prestanete. Hvala vam. Rješenje bi bilo i neposredan izbor zastupnika kao i župana, gradonačelnika, načelnika. Ne znam da li će se to dogoditi. Netko je prije spomenuo da u Francuskoj mogu biti gradonačelnici. Mi imamo vjerojatno onaj talijanski, što je vjerojatno točno takav jedan gradonačelnik nikad ne može dok je ovaj ministar ujedno izgubiti lokalne izbore pretpostavljam. U Italiji imamo jedan drugi model, da ministri mogu biti zastupnici. Jasno da osuđujem i prvi i drugi i da to ne držim dobrim i da to apsolutno odbacujem. Ali vrijeme će gospodo pokazati da li je ovo predloženo rješenje perspektivno rješenje. Ja sam potpisao ovaj prijedlog, ali da budem iskren mislim da smo učinili jedan eksperiment koji vrijeme neće potvrditi. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Nikola Vuljanić u ime Kluba Hrvatskih laburista-Stranke rada. Izvolite. gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege Ima par razloga zbog kojeg Hrvatski laburisti-Stranka rada ne mogu prihvatiti ovakvu vrstu zakona. Ovo nije konfekcijski zakon. Takav zakon ne možete kupiti u dućanu. Ovo je zakon koji je napravljen po mjeri. Po mjeri jednog, dva, tri, četiri čovjeka i ne znam koliko. I trenutačno ima ali u svakom slučaju rađen je po mjeri i to je svakom jasno. Mislim da to ne bi trebalo niti dokazivati. Drugi je razlog članak 102. Poslovnika Sabora koji govori o tome što odbor nadležni Odbor za lokalnu i regionalnu samoupravu radi, savršeno jasno govori da odlučuje odnosno razmatra i zakona ovoga tipa. Zakon nije konfekcijski, ali onda nije konzistentan. Nema nikakvog rezona da piše u njemu da na polovici mandata ili dvije godine prije redovnih izbora se neće provoditi izbori nego će zamjenik uskočiti na mjesto župana i načelnika, mogli bi lijepo napisati godinu i 5 mjeseci. Pa znamo zašto radimo taj zakon i znamo da neće izdržati sljedeće lokalne izbore, nema nikakvog rezona da izdrži ovakav zakon. Ima još ponešto ponešto argumenata koji dokazuju da je ovaj zakon napravljen na brzaka, na brzinu, nepromišljeno i da je reakcija na situaciju koja se zapravo mogla predvidjeti, mogla se i na neki drugi način srediti. Jasno je što se događa ako postoji jedan zamjenik. Što se događa ako postoje dva zamjenika? Nije sasvim jasno. Prema sadašnjem zakonu ako je župan odnosno gradonačelnik, načelnik spriječen zbog ovog i onog razloga, zbog bolesti, zbog ne znam čega, imenuje jednog od svojih zamjenika koji ga zamjenjuje. Međutim, oni njega zamjenjuju. On je živ, on je u funkciji i oni su zamjenici tog čovjeka, te funkcije. U ovoj situaciji kada taj župan, gradonačelnik, načelnik odlazi na nespojivu funkciju, znači odlazi u parlament ili u Vladu ili za direktora državnog poduzeća, koga zamjenik zamjenjuje? On je zamijenio gotovo je, on je postao predsjednik SAD Johnson. On je postao predsjednik, on nije više nikome zamjenik. Tako da je logika zamjene ovdje zapravo savršeno nejasna i nepostojeća. Koji zamjenik pitanje je? Pa onaj na koji vlastodržac upre prstom. To je nešto što se u hrvatskim zakonima ne bi smjelo događati. Ja mogu kao čelnik lokalne samouprave odrediti da me neko na poslu na neko kraće vrijeme neko zamjenjuje. Ali da kažem, ja idem, ja idem i neću se više vratiti, a ti dolaziš na moje mjesto. To nitko nema prava. Građani su glasali za tim, za ekipu koje je na čelu taj jedan čovjek koji odlazi. Kada taj čovjek ode onda treba provesti izbore. Kada zamjenik ode, nije potrebno provoditi izbore, jer ljudi su glasali za tim kojem je na čelu taj čelnik, jel. Ali ako taj prvi čovjek ode onda čitava struktura zapravo više nema mnogo smisla. Osim toga što se događa u situaciji kada jedan recimo župan ode za ministra, njegova zamjenica ode za saborskog zastupnika, a drugoga pogazi tramvaj ako u tom gradu ima tramvaj recimo. Zakon kaže da izbore nećemo raditi, nećemo izbore raditi dvije godine od redovitih izbora, bez obzira što se dogodi, nemamo više nikoga tamo. Jel ni onda nećemo raditi izbore? Mislim da je zakon napisan nepromišljeno, brzo i da bi pokrio jednu situaciju koja se može pokriti legalno ali zahtijeva malo truda i ponešto neugodnosti. Pa predložio predlagaču da se radije uhvati tog truda i malo neugodnosti. Za ovo Klub Hrvatskih laburista ne može glasati. Hvala. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Josip Salapić. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je objedinjena rasprava za dva zakona koja su stigla u proceduru po hitnom postupku Hrvatske demokratske zajednice po nevjerojatno hitnom postupku jer smo imali toliko vremena da ne vidimo ništa osim eventualno naslova ovih prijedloga izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Zakona o izmjenama Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba. se./… za primijetiti do sada svi klubovi osim kluba SDP-a dali su kritiku na ovaj konačni prijedlog zakona pa čak i jedan klub koji je sastavnica vaše pobjedniče koalicije Kukuriku. Gospodin Kajin je rekao da se ništa s ovim što ovdje piše ne slaže, ali je potpisao to. Pa evo po prvi puta u povijesti hrvatske demokracije imamo da netko za ovom govornicom se ne slaže o prijedlogu konačnoga zakona koji je pred nama, ali kaže da je to potpisao. To je vrlo zanimljivo i to je vrlo jedna lijepa poruka biračima koji su dali potporu vašoj koaliciji. Za nas je ovo što ste danas predložiti u Hrvatskom saboru izravni udar na demokraciju, na volju birača, na slobodu, na neposredne izbore za koje ste se i vi busali ovdje u Hrvatskom saboru da su dobri, da po prvi puta čelniku lokalne uprave i samouprave dajemo povjerenje da ga građani birači neposredno biraju. dajete mogućnost da se zamjenik župana dvije godine predstavlja kao zamjenik župana. Pa jeste li vi sigurni da su birači na izborima upravo tome zamjeniku dali povjerenje. Može taj zamjenik biti jedan od koalicijskih partnera neke od jačih stranaka pa možda su birači zbog broj 1 na listi toga kandidata koji je neposredno izabran upravo glasovali za tu listu i za tog kandidata. Valja se podsjetiti da smo zamjenike župana na listama uveli jer smo ukinuli poglavarstva i oni služe ne samo kao zamjena u izvanrednim situacijama da se izbori ne održavaju u kalendarskoj godini kada se trebaju održavati redoviti izbori nego služe kao zamjena za poglavarstvo i kao pomoć čelnicima lokalne uprave i samouprave, ne samo kao izvanredni zamjenici. Znam da postoje savjeti i slično, ali zamjenici trebaju nešto raditi kad župan nije neposredno, kad župan nije izabran u Hrvatski sabor. Slažem se, možda je čudno, i sa kolegama koji su ovdje govorili, ovaj ste zakon i ne morate baš previše tu umotavati ovo u celofan, donijeli zbog toga da biste neke od vaših župana npr. gospodina Komadinu pa možda i gospođu Lovrić doveli u Hrvatski sabor. I nemojte zavaravati hrvatsku javnost, nemojte zavaravati slobodnu volju birača, nemojte kršiti hrvatski Ustav i nemojte dovoditi u pitanje ono što je neupitno, a neupitno je da je slobodna volja birača neposredno izabranih kandidata ona volja za onog kandidata kome su birači svojim glasom neposredno dali svoju dali svoju volju biračku na izborima. Nemojte to nikada zaboraviti i nemojte dovoditi u pitanje ono što treba biti za one građane u jedinicama lokalne uprave i samouprave za njih jako važno i bitno. To što ste vi sada nakon provedenih izbora doveli u pitanje da neke kandidate morate smjestiti u Hrvatski sabor, pa jedan ovako važan zakon niste čak ni dali u širu raspravu, niste dali jedinicama lokalne uprave i samouprave da o tome raspravljaju. Imate tu pravnih stručnjaka koji se bave na pravnim fakultetima s tim područjem pa nisu baš nešto specijalno se založili za to da ti pravni fakulteti, te pravne klinike i instituti nešto o tome kažu. Pa jel to za vas demokracija? Za nas je to dno dna demokracije. Doveli ste u pitanje suštinu lokalnih izbora i suštinu kredibiliteta kandidata koji su neposredno po prvi puta u povijesti Hrvatske države zakonom koji smo donijeli 2007. godine izabrani 2009. godine na svoje časne dužnosti. Bilo bi od vas ozbiljno gospodo zastupnici Kukuriku koalicije da ste tri puta razmislili o ovome što ste predložili pa recite kako će jedan župan koji ima tri, može imati čak i tri zamjenika, odrediti koji je to zamjenik koji bi bio najbolji da zamjenjuje njega, ako o tome ništa ne pita birače koji su dali povjerenje upravo njemu. Smatram da je to sramotno i smatram da bi bilo pametnije da ovo povučete iz procedure i smatram da je vrlo opasno da se na ovakav način izravno igrate sa demokracijom. Klub Hrvatske demokratske zajednice sa odlučnošću odbacuje ovakav nevjerojatan prijedlog zakona koji ste po hitnoj proceduri donijeli donijeli u Hrvatski sabor. Sramotno je i molim vas da još jednom razmislit o ovome što radite. Ovo stvarno nema smisla. Hvala lijepo. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala i vama. Gospodin zastupnik Zoran Vinković, ispravak netočnog navoda. Izvolite. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Pa evo ispravljam jedan netočan navod gospodina Salapića koji je rekao da je ovo prvi put da se netko ne slaže sa svojim mišljenjem kao što se to gospodin Kajin ne slaže koji govori protiv ovog zakona, a glasat će za. Pa ja samo podsjećam na slučaj gospodina zastupnika Lucića, predsjednika Sabora Bebića koji je rekao da je to u politici čest slučaj da se mnogi ne slažu sa vlastitim mišljenjem, a ovdje je puno takvih. Hvala lijepo. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Sad prelazimo na pojedinačnu. Predstavnik predlagatelja, gospodin Mršić, izvolite. Izvolite gospodine zastupniče Mršić. Hvala lijepo. Evo pa ja bih molio samo ako možemo se vratiti na područje argumenata, a ne na područje emocija ili izvikivanja političkih parola jer je kampanja naime gotova i četiri godine imamo vladajuću većinu koja ima odgovornost za Republiku Hrvatsku i imamo oporbu koja ima legitimno pravo ukazivati na ono što misli da je tako, ali i u tom ukazivanju pozivamo, plediramo da se borimo argumentima. Prije svega… Molim vas. Pa ne možete sada. Izvolite zastupniče Mršić. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Prije svega moram reći da sam ostao zgromljen kada je kolega Vinković usporedio zamjenike sa konjima, dakle kad je rekao da je Kaligula imenovao konjem aludirajući na to kada čelnik jedinice lokalne samouprave imenuje onoga tko će umjesto njega obavljati dužnost, da je to de facto konj. Dakle ja vam moram… … /Buka nisu konji, da moji zamjenici nisu konji, da su moji zamjenici bili sa mnom na listi i ja sam vam citirao zakon koji kaže da se zamjenici biraju zajedno, istovremeno na neposrednim izborima tajnim glasanjem, da su zamjenici gradonačelnika, župana i načelnika izabrani neposredno, istovremeno na tajnim izborima sa punim mandatom na četiri godine. predsjednik: Molim vas! Gledajte. Stalno to radite. Na prvoj konstituirajućoj sjednici dobacujete. Molim vas! Tu praksu ćemo promijeniti. Promijenit ćemo tu praksu, ali ja vas molim da u tome sudjelujete a ne da to prema paklu vodite. Nemojte to raditi. Hvala./… Možemo nastaviti? Čuvajte snagu. Da. Ti i takvi neposredno izabrani zamjenici na tajnom glasanju prema članku 43. mijenjaju župana, gradonačelnika i načelnika u slučaju duže odsutnosti ne na otvaranje izložbe. U slučaju duže odsutnosti ili spriječenosti. Duža odsutnost može biti dan,

vas!/… Da, očito da argumenti nemaju ovdje snagu, nego ćemo glasati onako kao što to. Dakle, ja ne znam što je vama duže. se./… Evo samo, da doista vidim da nema smisla rasprava. Evo dajte mi da samo dam odgovore. Dakle, u slučaju kada župan ode na neku dužnost to je mislim gospodin Vuljanić govorio. Župan ode na neku dužnost, zamjenica ode na neku drugu dužnost, a drugog zamjenika koji u tom slučaju će obnašati dužnost župana zgazi tramvaj idu izbori, po ovom Zakonu, po ovom prijedlogu zakona. Molim vas ako želite slušajte, ako ne imate svoje pravo bučiti. Nadalje, ovdje ste vi rekli da su župani, zamjenici župana nastali nakon neposrednog izbora župana što nije točno. I kada su bila poglavarstva imali smo dva zamjenika župana. Dakle što se toga tiče nije se ništa promijenilo i ovaj zakon nije za gospođu Lovrić iako je.

i zastupnika. I dalje ostaje na snazi nespojivost župana i zastupnika, mada mi nije jasno zašto se još uvijek toliko strašite gospođe Lovrić. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Povreda Poslovnika, zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. Članak 9. i članak 214. Gospodin Mršić je evo u ovom svom govoru kojeg ja nisam spomenuo možda i nehotice uvrijedio ove svoje zamjenike, jer ja nisam rekao za sve one koji su izabrani da su konji, nego način kako se predlaže ovaj Zakon i neutvrđivanje sustava onog tko će imenovat zamjenika podsjeća na stari Rim i Kaligulu. Samo kako pišete zakone možda bi mogao biti i Rim za vrijeme Nerona pa pročitajte dobro članak 40. Zakona o lokalnoj samoupravi. Upustite se u pisanje zakona i predlažite zakone. Ovo je skandal gospodine Mršiću. Skandal i pljuska i pljuvanje na one četiri godine kad ste bili predsjednik Odbora za lokalnu samoupravu gdje ste se borili za lokalnu samoupravu, a ovim prijedlogom

Kolega Mršiću, rekli ste da prema postojećem zakonu zamjenici zamjenjuju odsutnog župana, gradonačelnika ili načelnika općine i doveli to u vezu sa ovim prijedlogom zakona. Naprosto ste krivo citirali tu odredbu, a zapravo citirali ste je u korist štete prijedlogu zakona jer kada načelnik, gradonačelnik ili župan prihvate nespojivu dužnost sa tome oni nisu odsutni. Oni moraju dati ostavku i ne radi se o zamjenjivanju odsutnog čovjeka. Njega više na toj funkciji nema. nema. Nema ga. Prema tome, da ovo sad što ste sad rekli niste rekli možda bi još i moglo proći. Ali sad ste zapravo pokopali prijedlog zakona jer tvrdite da se zamjenjuje osobu koja je dala ostavku, a ne da je odsutan na izložbi konja. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege saborski zastupnici. Ja osobno, evo iznijet ću nekoliko razloga zbog čega smatram da ovaj Zakon ne treba prihvatiti. Neću ga prihvatiti. Bit ću protiv kao i moje kolege iz Hrvatske demokratske zajednice. Prvi i osnovni razlog je zbog toga što mi očito ovaj prijedlog raspravljamo na određenim pretpostavkama i nismo od predlagatelja čuli zbog čega uopće mi ovaj Zakon mijenjamo s obzirom da su lokalni izbori treća nedjelja u petom mjesecu 2013. godine. Znači, imamo još punih godinu i šest dana do tada da to mjeseci, znači da raspravimo i da vidimo da li je ovo dobro ili ovo nije dobro. Znači, nismo čuli zbog čega mijenjamo ovaj Zakon. Ali s obzirom da očito određene medijske pretpostavke već postoje i čuli smo i pročitali ovih dana da ima kandidata za neke nove funkcije. Pretpostavljam da je onda ovaj Zakon u službi tih pojedinaca. I postoje zakoni koji se donose za pojedince. Međutim, mi smo sada u tome da mijenjamo zakon koji se odnosio na gotovo preko petstotinjak lokalnih čelnika, njihovih zamjenika i sada ih stavljamo u službu nekolicine koji su poželjeli postati u datom trenutku kad je to moguće i nešto više od toga što su bili do sad. Smatram da se radi o čistoj suspenziji demokracije. Znači u službi nekolicine pojedinaca. Drugi razlog zbog čega ne treba prihvatiti ovaj Zakon je taj što smo često slušali upravo sa lijeve strane da demokracija ne treba imati svoju cijenu. Mi iz medijskih kažem i pretpostavki koje se mogu čuti ovih dana čujemo da ova demokracija koja nam se nudi ima svoju cijenu. Ona košta za 5 milijuna kuna, znači prilagodili smo zakon pojedincu, i cijena te demokracije je 5 milijuna kuna. Želimo uštedjeti 5 milijuna kuna, suspendiramo sve vrijednosti koje smo do sada imali, a ponavljam borilo se ovdje gotovo 17 godina i nešto više za neposredni izbor načelnika, gradonačelnika, župana. I upravo je Vlada HDZ-a to omogućila i taj sustav je pokazao da ima i dobrih i loših strana, i da očito očito i ovi zakoni trebaju određene promjene, ali ne na ovaj način da vrijede samo za neke. Treći razlog zbog čega smatram da ovo nije dobro prihvatiti je što ovaj zakon retroaktivno daje određena prava. I zašto, zašto dvije godine, zašto ne razgovaramo o dvije trećine mandata, pa je to onda 16 mjeseci. Opet bi se ta pretpostavka vaša uklopila u ovaj zakon. Ali dvije godine je puno, 24 mjeseca mandata je puno, to dobro znaju načelnici i gradonačelnici koliko se u tom vremenu može i smije ili na koji način se može doprinijeti razvoju lokalne samouprave. To su činjenice. Sljedeći razlog je što ste vi ovim prijedlogom i na ovaj način krenuli i protiv Europske povelje o lokalnoj samoupravi. Niste kontaktirali, niste tražili mišljenje udruga koje za to postoje, imamo udrugu općina, imamo udrugu gradova, udrugu župana, mislim, tj. udrugu županija, i mislim da bi upravo udruga županija po ovom prijedlogu imala što reći, jer što mi poručujemo sa ovakvim prijedlogom zakona našim kolegama, znači koji obnašaju dužnosti župana i dožupana. Vi kao župani niste bitni, pa vaš posao može obavljati i jedan zamjenik. Je li to poruka ovog zakona? Jedan zamjenik može odraditi dvije godine mandata. Hoćemo li se s time složiti? Ili je to poruka županima i županijama, a na tragu priče o regijama da ćemo ih pomalo i ukinuti, s obzirom da nisu bitni. Da jedan zamjenik pod pretpostavkom govorim, a ovdje je on čak i u godinama, jer je njegova kolegica ovdje u Saboru, može odraditi gotovo godinu i 6 mjeseci mandata. Na kraju samo želim reći, znači još jedanput ponoviti zbog čega i što vi poručujete upravo sa ovim prijedlogom zakona. (HDZ)** Da ste protiv europskih vrijednosti koje su propisane i iskazane u Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi, poručujete da demokracija nije bitna, jednostavno nije bitna, kao ni procedure Ustav i tako nije važan, a istovremeno otvarate jednu Pandorinu kutiju svih ostalih događaja koji se mogu u sljedećem vremenu događati na toj lokalnoj ili regionalnoj razini, i upravo će se možda temeljiti na ovakvim izmjenama zakona. To je za mene koji sam u ovom Saboru novi, koji sam očekivao jedan ajmo reći festival demokracije upravo baziran na jednoj većini koju Kukuriku koalicija ima, da ćemo i ovaj prvi dah odraditi u jednom drugačijem tonu, a da će nova Vlada pod vodstvom novog mandatara zaista u taj mandat ući na jedan primjeren način. Ovo je najgora poruka hrvatskim biračima, na ovakav način ući u jedan čisti i čisto dobiveni mandat. Evo, hvala lijepa. Imamo dvije replike. Gospodin zastupnik Branko Kutija. Izvolite. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem se gospodine predsjedniče. Ujedno koristim prigodu čestitati vam na izboru za predsjednika. Evo kolega Boriću, vi ste kazali nismo čuli zašto se mijenja ovaj zakon, suspenzija demokracije i što je po meni najbitnije da nije bilo konzultacija sa udrugom općina, gradova i županija. Kolega Mršić se često puta pozivao na Europsku povelju o lokalnoj samoupravi, o njezinom uvodnom dijelu stavak 4. kaže da je lokalna jedinica jedan od glavnih temelja svakog demokratskog sustava. Isto tako ću citirati kolegu Mršića kod zadnjih izmjena Zakona o izborima za načelnike i gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba pa je kazao predlažemo Vladi da se prestane baviti marginalnim pitanjima i da se konačno počne baviti ključnim pitanjima za lokalnu samoupravu, pitanjima koja će otkloniti mogućnost korupcije u lokalnoj samoupravi, koji će označiti snaženje jedinica lokalne samouprave, isto tako pozivam Vladu da izvuku iz arhive program Vlade Republike Hrvatske koji je usvojen u ovom Saboru. Sad slijedi ono bitno, a to je on je usvojen i trebao bi vrijediti i za Vladu, i ona bi ga trebala poštivati, primjenjivati kao što bi Vlada trebala poštivati i primjenjivati Zakon o ratifikaciji Europske povelje o lokalnoj samoupravi gdje smo utvrdili da se prilikom pripremanja i donošenja zakona koji se odnose na lokalnu samoupravu obavezno moraju konzultirati predstavnici lokalne samouprave. Koga ste vi konzultirali gospodine Mršiću?

a da ih ne trebamo o tome uopće konzultirati i ako ovo ne treba konzultirati, onda o čemu uopće treba konzultirati. Evo to je vaš citat. Hvala.

Kolega Borić, točno je da ovakav zakonski prijedlog kada gledamo u budućnost unosi zapravo opći nered u izborima za lokalnu samoupravu. Što predlagatelji poručuju biračima u lokalnim i regionalnim samoupravama? Poručuju to da će birati kandidate koji su istaknuti imenom i prezimenom, a za nekih pola godine, godinu ili koliko već taj isti kandidat više neće obnašati tu funkciju za koju će ga većina građana izabrati. Dakle unosi se jedna nesigurnost, pa onda biračko pravo, biračko pravo koje je da ne kažem sveto postaje biračka prevara i ovaj zakonski prijedlog je zapravo prijevara, osim toga što je protuustavan. Ima župana koji su župani u jedinicama regionalne samouprave čije su županije veličine 70, 80 tisuća stanovnika, a opet ima gradonačelnika koji su sjedili ovdje u ovom Saboru, a njihovi gradovi imaju 130, 150 tisuća stanovnika. To je točno, ali je transmisija države preko županije i oni fondovi koji idu, dakle župana odredila u nekom smislu prema državi tako da je zakonski prijedlog da župani ne mogu postati saborski zastupnici. govorili smo gospodine Mršić kad već dobacujete i o tome da se treba osnovati i dom regija, nažalost nitko ga nije prihvatio kada ga je HDSSB to predlagao ovdje. Ali o tome nekom drugom prilikom. Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Ivanka Roksandić, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Mršić pa ja prosto ne vjerujem ono što ste vi danas ovdje izrekli kao predlagatelj. Vi kao prvi borac za demokraciju na lokalnoj razini, vi kao predsjednik Odbora za lokalnu i regionalnu samoupravu u prošlom sazivu Sabora, vi od kojeg smo mi toliko pouka dobivali kao vladajući da prosto ne mogu vjerovati da ste vi, upravo vi, predlagatelj ovoga zakona. Ne bih se čudila da su to vaši novi kolege, zaista se ne bih čudila jer ne bih znala što oni misle, ali da ste vi prihvatili to predlagati to je zaista presedan. Presedan je kolegice i kolege to da na prvoj izvanrednoj sjednici prvi dan konstituiranja Hrvatskog sabora donosimo žurno na brzinu prijedlog izmjena zakona u jednom članku, u jednom na brzinu sklopljenom članku. Nešto što kao da ste pisali na koljenima. Zašto to kažem? Zato što je Odbor za zakonodavstvo morao dati amandman jer ste zaboravili u toj brzini u tom članku odrediti tko će odrediti koji od zamjenika mijenja župana. Ma ne samo da ste to učinili, kolega Mršiću, čudim se, zaista se čudim, a na lijevoj strani je u prošlom mandatu toliko bilo puno ljudi koji su se borili za ljudska prava da ne mogu vjerovati da ste upravo ovim prijedlogom prekršili osnovno ljudsko pravo, pravo građana Hrvatske da biraju i da budu birani. Vi ste jednostavno izbrisali iz Ustava biračko pravo građana, vi ste ja sam zaista dovoljno glasna iako sam promukla da će me i u zapisniku čuti. Da ste zaista oduzeli to pravo i sad mogu misliti što ste poručili građanima koji nas gledaju. Upravo ono što je kolega Grčić u jednoj emisiji rekao: "kad bi mi sve otkrili", citiram: "što planiramo, možda nas ne biste birali." E pa građani Hrvatske ovo je prvi dan novog zasjedanja Sabora. Toliko zaista samovolje nismo očekivali od jedne demokratske stranke. Žao mi je još nešto, žao mi je što u obrazloženju koje je evo u 2, 3 rečenice uz prijedlog ovoga zakona ne stoje Fotografije ljudi za kojih se na brzinu mijenja temeljni zakon, a to je Zakon o izborima građana za lokalnu vlast. Kolege su tu spomenule da su se osnovna načela Europske povelje nisu poštovala, da se nikoga nije pitalo. Pa možda se je pitalo kolege jer neki župani, neke županice su počele vršiti pripreme davno prije pa su svoje zamjenike na brzinu pred nekoliko mjeseci upisali u SDP pa ih počeli trenirati za svoje zamjene. Jesu li župani, jesu li gradonačelnici, jesu li načelnici općina vladari? Je li ovo doba monarhije? Jel' to nasljedno pravo biti župan? Pa će mene naslijediti netko tko ja hoću. Možda ćemo u budućem prijedlogu kolega Mršić od vas dobiti i nekakav prijedlog da ćemo rodbinski moći biti zamjenici župana, gradonačelnika. Sve je moguće nakon ovog prijedloga vašeg, apsolutno sve. Ili na kraju, time ću završiti, jednim retoričkim pitanjem, ili se bojite izaći na demokratske lokalne izbore? Može se i to iz ovoga iščitati. Ako sada za 2 godine koliko je još ostalo, za gotovo dvije godine koliko je još ostalo, godinu i pol do novih izbora vi dajete određenim osobama da imenuju svoje nasljednike. To čak prijedlogom ovog zakona niste ni predvidjeli da će to oni raditi nego je to ostalo negdje u zraku pa ste se danas na Odboru za zakonodavstvo sjetili da to netko mora napraviti pa ajde neka to budu oni. Neka izvuku iz šešira hoće to biti Ivica, Perica ili Marica. Toliko o demokraciji o kojoj smo jako puno slušali u posljednjih, ja kolege 8 godina u ovom Saboru i zasigurno ovakav zakon neću podržati. Gospodine predsjedniče, evo koristim priliku javno da vam čestitam na izboru. Kolegice slažem se sa vašom raspravom, ali ću kazati samo jednu rečenicu, ali nadam se da će pogotovo iskusni zastupnici iz kukuriku koalicije da to neće dozvoliti. Ako ovo što se danas događa u Saboru ovaj prijedlog zakona ako će on biti špranca rada buduće Vlade onda ajme hrvatskom narodu, odnosno građanima Hrvatske što će se događati sljedeće 4 godine. Hvala. Izvolite, odgovor na repliku gospođa Roksandić. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Kulušić vi ste s pravom rekli ja nisam bez razloga citirala one riječi kolege Grčića koji je u jednoj predizbornoj emisiji rekao kada bismo mi sve otkrili što planiramo ne bi nas možda ni birali. To je ona osnovna poruka. Hvala. Replika gospodin Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Slažem se kolegice da je ovo zaista skandalozni politički presedan. Znamo dobro kako je na završetku prošlog saziva Sabora bilo nazivano onaj zakon o ništetnosti, koliko je bila odavde vika Lex Šeks, a sada imamo lex Komadinis ako ćemo na latinskom ili ne znam koji drugi lex koji je koji je u zakonskom prijedlogu ovdje u ovoj Sabornici što ima neke druge posljedice ili kako bi netko rekao reperkusije, da govorim Hrvatski. Naime, radi se o zadržavanju vlasti i na lokalnom nivou i uključivanju načelnika, gradonačelnika ili pak župana, pardon, radi se o županima, u izvršnu vlast na nivou države. Što znači ako malo imalo imamo sumnje a znamo iz iskustva da je toga bilo da se može dogoditi da se ponovno proširuje neravnomjeran razvoj svih krajeva Hrvatske. Jer ukoliko župan dolazi iz Siska, Rijeke, a njegovi zamjenici ostaju na vlasti izvršnoj u Sisku, Sisačko-moslavačkoj županiji, Riječko-primorskoj itd., znamo kako to funkcionira i to je ono što nije dobro, a uza sve to ti su župani birani neposredno imenom i prezimenom, jednostavno nemaju pravo na ostavku dok god traje njihov mandat. Ili onih 5 mjeseci prije.

svi lokalni čelnici a zato smo se zalagali u ovom Visokom domu su neposredno birani imenom i prezimenom, nestranačkom pripadnosti, imenom i prezimenom, i njihovi zamjenici su imenom i prezimenom. ja se pitam hoće li građani nekog od zamjenika htjeti za čelnika lokalne samouprave, to treba pitati građane, potpuno se slažem s vama upravo je to demokratsko pravo za koje se cijelo vrijeme zalažemo i to je u ovom trenu po meni, a zasigurno su i drugi postavili ta pitanja osnovno ustavno pravo, kršenje Ustava Republike Hrvatske. Hvala. Zastupnik gospodin Šima Đurđević. **Đurđević, Šimo (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, sve vas najtoplije pozdravljam. Pa kolegice i kolege, ja se ne čudim novim kolegama ovdje u Saboru, a čudim se kolegama, poglavito iz SDP-a jer smo zajednički radili u proteklom razdoblju i da ste vi kao iskusni ljudi dozvolili da ovaj Zakon dođe na klupe. Znamo razloge, čudim se kolegi Mršiću, ne kritiziram, i nemojte misliti da popujem ovdje i dijelim lekcije, znam kolega Mršić kako ste se zalagali za lokalnu i regionalnu samoupravu i da ste se zalagali za neposredan izbor načelnika, gradonačelnika i župana i ja vam na tome čestitam. A što se sada dogodilo, što se u međuvremenu dogodilo, čemu taj nagli obrat. Bio sam kolegice i kolege zamjenik župana i župan, ali sa liste, nisam bio neposredno izabran, da sam neposredno izabran, svoj mandat bi ako bi me poslužilo zdravlje odradio do kraja jer je to moralno, jer su to zaslužili građani koji su birali neposredno birali te ljude. Ja mislim da ovo nije dobro, da je ovo kada se tiče demokracije u Hrvatskoj i izbora dva koraka unazad, ne jedan korak nego dva koraka unazad i da nismo ovaj puta vi kao predlagači niste dobro rezonirali i ovo kolegice i kolege nije dobro za Hrvatsku demokraciju, nije dobro za one koji su nas ovdje izabrali u ovaj časni dom. Stoga kolegice i kolege, nije još kasno ja kao vaš kolega, vas uvažavam i molim vas ovo nije dobro, još nije kasno povucite ovaj Prijedlog zakona. Hvala. Hvala. Zastupnik gospodin Ivan Šantek. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo poštovane kolegice i kolege ja sam danas izabran za člana Odbora za zakonodavstvo i moram reći da sam se osjećao vrlo čudno na ovom odboru tim više upravo vezano za ovaj zakon, tim više što sam Prijedlog zakona nismo dobili na vrijeme dakle da se može to proučiti i pročitati nego smo ga dobili nekoliko minuta prije početka same sjednice. Međutim, kada smo vidjeli sadržaj toga prijedloga izmjene i dopune zakona vidjeli smo da ustvari nije potrebno puno vremena da bi se shvatilo o čemu se radi. Radi se jednostavno o tome da se na neki način pokušavaju i neke nelogičnosti ovdje uvesti u rad Sabora. Ja mogu razumjeti da se mijenja Zakon o Vladi, da se mijenja Zakon o ustroju državne uprave na dan konstituiranja Sabora, na dan kada se održava prva sjednica Sabora, zato što bi sutradan morala prisegnuti Vlada imenovati ministre, ali ići u izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, u vrijeme kada se konstituira Sabor govori o jednoj namjeri. Da je to tako uvjerila me i predsjednica Odbora kada sam joj na kraju rekao je li to Zakon sa slikom, ona je rekla da je to Zakon sa slikom i prilikom. Prilikom za nekoga. Ali ne prilikom za Hrvatsku demokraciju. Dakle, iz svega ovoga što je danas izrečeno a slažem se čak sa kolegom Kajinom što je govorio, to je situacija za koju sam mislio da je nemoguća, ali je moguće. On je jasno rekao da se ne slaže s tim. tim. Meni je ovdje kroz ovu raspravu nekoliko pitanja za koja smatram da su vrlo važna i vrlo bitna na koje bi trebao predlagatelj dati odgovor. Ja nisam za polemike tko je kome što kada rekao, ali zamislite situaciju da li postoji mogućnost da se dužnosnik koji je imenovan na nespojivu dužnost vrati nazad na svoje mjesto župana ili mjesto gradonačelnika, ako je dao ostavku, to je pitanje na koje nemamo odgovore iz ovoga pitanja. Drugo pitanje, što će se dogoditi ukoliko gradonačelnik ili župan koji je imenovan recimo za ministara dao ostavku imenuje zamjenika koji to ne želi biti ili taj zamjenik prihvati pa nakon dva, tri mjeseca kaže neću ja to, ja to ne mogu, tko tada određuje sljedećeg zamjenika? Da li tada idemo u tim uvjetima na izbore ili idemo tako u nedogled? To su pitanja za koja ja smatram da se treba dati odgovor, a da ovaj ni prijedlog zakona, ni amandman koji je suštinski promijenio bit toga zakona ne daje odgovor. Dakle, neću ponavljati ono što su rekli kolege moje, da se radi na neki način o izigravanju volje birača. Pa normalno da svaki čelnik lokalne samouprave koji je izabran polaže prisegu da će svoju dužnost obnašati časno kao što smo mi danas kao zastupnici ovdje prisegnuli. I oni daju prisegu da će biti da će odraditi svoj mandat do kraja i nitko im ne daje pravo da se oni predomisle na pola mandata i da na taj način izigraju volju birača. Mislim da sam kroz ovih nekoliko pitanja ustvari i ukazao što je sama suština i bit izmjene zakona i stvarno apeliram na kolege koji imaju saborsku većinu još uvijek nije kasno, povucite to i razmislite o poruci koja je danas ovdje poslana i o posljedicama koje će donesti ova izmjena i dopuna zakona ako bude prihvaćena. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Obavještavam vas da je sukladno članku 207. Stavku 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Ali imamo ovdje sada tri replike. Gospodin zastupnik Ante Kulušić. Izvolite. Siguran sam da će biti odgovor na repliku. Kolega Šantek slažem se s vama i sada gledam kolege s druge strane i vidim kako se smijulje, a najviše me muči kako se profesor Kregar smijulji, profesor na Pravnom fakultetu, a zna sigurno da ovo nije ni ljudski ni moralno, ni pravno. I zato me čudi da ljudi koji se razume u pravo sa druge strane koji neće ustati protiv ovoga, jer ovo je udar na zdravu pamet hrvatskih građana. Hvala lijepa. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala. Gospodin zastupnik Miroslav Tuđman. Izvolite zastupniče. Poštovani predsjedniče, poštovani zastupnici i zastupnice. Ja ne bih ponavljao ove argumente koji su do sada iznijeti vezano za demokraciju i što sve to znači za lokalnu samoupravu, ali postavlja se jedno pitanje koje do sada nitko nije spomenuo, a to je da li ovi zamjenici načelnika, gradonačelnika, župana do sada ništa nisu radili pa onda mogu preuzeti ovaj posao koji se predviđao jer su primali plaću za slučaj da budu ili to uopće znači njihovo imaju svoj posao pa preuzimanjem i ovih drugih dužnosti to će ugroziti funkcioniranje cijeloga sustava lokalne uprave i samouprave. to ovdje nismo niko nije dao nikakvo obrazloženje. Gospodin Ivan Šanatek, odgovor na repliku. Izvolite. **Šantek, Ivan (HDZ)** Apsolutno se slažem s vama kolega Tuđman. Upravo suština i bit ovog zakona je da se ignorira volja građana. Volja građana se izražava na izborima i nitko ih nema pravo mijenjati u tijeku onog mandata za koji su oni izabrani. Na ovaj način se grubo krši, evo kolege … kažu Ustav krši se i europska prava o lokalnoj samoupravi, krši se i ono što se zove normalna zdrava ljudska logika.

uz ovo kršenje volje građana i njihovog biračke volje njihove i ako ovdje imamo profesora i ustavnog prava itd. nažalost imamo samo osmijehe sa one druge strane. Ali meni nije jasno nešto što ste vi spomenuli. Zbog čega ukoliko bilo tko od čelnika župana dakle da kažem konkretno u regionalnoj samoupravi, zbog čega se boji svatko onaj tko je župan dati ostavku i zbog čega se stranka kojoj pripada boji izići na izbore? Meni to nije jasno. Kolege iz SDP-a, HNS-a. zbog čega se vi bojite ići na izbore? Mislite li da će građani upravo kazniti takav potez župana, pa se zbog toga bojite. Ja ne znam. Možda vi gospodine Šantek znate? Hvala. Odgovor na repliku. Gospodin Šantek. Izvolite. **Šantek, Ivan (HDZ)** Kolega Grubišić mislim da ste stvarno ispravno detektirali, jer kako rasprava odmiče sve se više pitanja postavlja. Evo uzmimo za primjer primjer Primorsko-goransku županiju gdje kaže da će župan biti ministar. Njegova zamjenica je ovdje saborska zastupnica, a ostaje samo jedan zamjenik. E sada pitanje je dalj, da li taj zamjenik ima pravo imati zamjenika ili je on Supermen koji može sam, a recimo župan koji je izabran na izborima on je morao imati dva zamjenika da mu pomažu oko toga svega. To je niz pitanja koja se postavljaju, što više raspravo odmiče mislim da će ih biti još više. Hvala lijepa. **Šprem, U pojedinačnoj raspravi je dalje gospodin Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa mislim već prvo gaženje demokracije je bilo kada smo raspravljali o ovih 5 prvih zakona objedinjeno, a rekao bih da je ovo sada što je pripremila Kukuriku koalicija da je pucanj u demokraciju, da je ubijanje biračkog prava građana RH i doista gaženje temelja temelja osnova demokracije u svakom društvu dakle koje je demokratsko društvo i koje želi biti demokratsko društvo, a to je gaženje svih onih prava koji proističu i iz Europske povelje o lokalnoj samoupravi ali naravno i iz naših Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi. Doista postavlja se pitanje jeli trebalo ovo Kukuriku koaliciji da se dovodi na današnji dan na dan konstituiranja Hrvatskog sabora? Ali mislim da je dobro za javnost da se pokaže u najboljem svjetlu i sa pravim namjerama pred hrvatskom javnošću na koji način želi rješavati neke stvari koje sasvim sigurno nisu u interesu hrvatskih građana. Zakoni koji su pred nama kroje se za pojedince, a nikako za hrvatske građane. Zakoni koji su sada ispred nas se kroje za dvoje ili troje pojedinaca iz redova Kukuriku koalicije. Dakle, riječ je o zakonu koji se rade samo zato da bi se zadovoljio interes dvije ili tri osobe iz reda Kukuriku koalicije. Dakle, nikakav interes hrvatskih građana koji mi ovdje zastupamo večeras u Hrvatskom saboru i danas u Hrvatskom saboru nije u pitanju. Dakle, vi s ovim prijedlogom ne zastupate hrvatske građane, vaš prijedlog je zastupanje interesa dvoje ili troje pojedinaca koji žele biti ministri, a dosadašnji zakoni i sadašnji zakon koji je na snazi im to ne dopušta zato što je riječ o nespojivim dužnostima. Samo se o tome radi. Samo se o tome radi. Zar je to vrijedno interes dvoje ili troje pojedinaca koji bi trebali sjediti u Vladi Republike Hrvatske, zar je to vrijedno gaženja temeljnih prava hrvatskih birača. Vi ste s ovim prijedlogom zakona pogazili pravo hrvatskih birača. Oni su jasno na svojim svojim izborima koji su bili 2009. godine jasno rekli koga žele za čelnika lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave. Oni su jasno rekli mi želimo za župana toga i toga, mi želimo tu i tu osobu. Ako on ne želi dalje biti po tom istom zakonu koji je njima također jasan oni trebaju ići ponovo na izbore. Doista nema nikakvog razloga da se taj zakon na ovaj način, ovako grub način zapravo mijenja, da se krše osnovna pravila demokracije. I ja neću upućivat kolegi Mršiću nikakve kritike, ja mislim da je on sam svjestan u koliko neugodnoj situaciji se našao da sam zna da je ovo neobranjivo i da sam zna da koliko ovo nije u skladu sa Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi. Europska povelja o lokalnoj samoupravi jasno kaže da je potrebno konzultirati predstavnike te iste lokalne samouprave onog trenutka kad se mijenjaju zakoni koji se tiču upravo tog djelokruga. Dakle, to je nešto što Europska povelja jasno zastupa i to je nešto što smo mi potpisali. Hrvatska je potpisnica Europske povelje o lokalnoj područnoj samoupravi. Ovdje je netko pitao koga ste vi konzultirali, pa konzultirali ste ono dvoje, troje osoba koji su zainteresirani za dobit neke nove fotelje i neke nove funkcije ali to nije dobro. Pretpostavljam da se zato i uvažene kolege koje su već ovdje prozivane imenom, ja ih neću prozivati, oni će se sami valjda javiti ako osjećaju potrebu da se jave ali koji su dugi niz godina upozoravali na odnose između središnje vlasti, dakle i zakonodavne vlasti i Vlade prema jedinicama lokalne samouprave. Danas imamo najgrublje zadiranje sa svrdlom do dna, sa svrdlom do dna u ta temeljna prava koja proizlaze iz zakona, iz hrvatskih zakona i iz Europske povelje. Zanima me kako će ovo prokomentirati i hrvatski mediji, to me također zanima. Zanimaju me i reakcije čelnika lokalne regionalne samouprave, i to me isto zanima. To me također zanima. Dakle nakon onog prvog koraka koji je bio već gaženje demokracije kad se uvodi novih političkih dužnosnika, umjesto 76 kako smo maloprije govorili uvodi se preko 120 novih političkih podobnika podobnika koji će obnašati vlast u ministarstvima i novim ministarstvima. Sad se evo, zadire se u prava lokalne samouprave na ovaj doista neviđen i nezapamćen do sada način u Hrvatskom saboru. Nezapamćen način. Ja sam siguran da ovakav prijedlog u niti jednom sazivu, dosadašnjem sazivu Sabora ne bi prošao ni kod većine. Da ovakav prijedlog, način na koji vi danas doista silujete demokraciju kroz ovaj prijedlog zakona sasvim sigurno niti jedna većina iz prijašnjeg saziva ne bi ni predložila, a sasvim sigurno ne bi ga stavila na dnevni red na ovaj način niti bi ga usvajala niti je to bio slučaj. Niti je to bio slučaj. Meni je doista žao kolege Mršića zato što je osam godina uzaludno zastupao sve ono što je govorio u ime lokalne samouprave da bi to danas na ovako jedan doista neprimjeren način sam morao pobijati i pobiti u samo nekoliko rečenica. Dakle sav njegov nazovi trud u osam godina je propao nažalost zbog činjenice da je dobio ovako jednu nezahvalnu ulogu da brani nešto što nije obranjivo ni sa koje pozicije. Ja vam ne zavidim na tome, ali dobro promislite kolega Mršiću što ste napravili prihvaćajući ulogu branitelja ovakvog prijedloga zakona i ovakvih prijedloga zakona koji doista znače ne 10 koraka unazad, oni mogu otvorit prostor razmišljanju da je ovdje riječ o desetljećima unatrag, o desetljećima unatrag. Što je sljedeći korak, hoćete li možda u sljedećem koraku reći da mandat saborskih zastupnika sadašnje većine možda traje ne 4 godine nego 50 godina, je li to možda sljedeći korak. Je li to možda sljedeći korak? … /Buka u dvorani./… I da vi koji zbog nekih razloga ne možete tih 50 godina obnašat dužnost možda možete nekoga imenovat koji će umjesto vas tu dužnost dalje obnašat sljedećih 50 godina. Je li to možda sljedeći korak? slažete. … /Upadica se ne razumije./… Ja znam da ni vama nije lako, vi ste izašli tu barem pošteno za govornicu reći da se ne slažete s time premda ćete vjerojatno glasovat za to. Evo čujete kako je to u praksi. Čujete kako je praksa ovo dobacivanje. Ali doista evo ja apeliram isto kao i svi moji kolege, nemojte donosit ovaj zakon na ovaj način, dajte si malo vremena, konzultirajte predstavnike lokalne samouprave, nemojte gaziti prava tih ljudi kojima su prava osigurana hrvatskim zakonima, zakonima o kojima se raspravljalo. Pa kolega Mršić, taj zakon koji se donosio nije donesen u hitnom postupku, donesen je u dva čitanja, donesen je u dva čitanja, taj zakon o kojem smo 2007. govorili. Dakle evo, apeliramo doista na kolege iz Kukuriku koalicije bez obzira na sve naše sve naše različite pristupe i različite poglede, ali ovdje nije riječ o tome, ovdje je riječ o nečemu što doista smo vjerovali da je negdje iza nas. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa lijepo ste zborili kolega Matušić. Međutim, ja mislim da se s ovim nama zakonom šalje jedna poruka mi možemo učiniti što god hoćemo. Možete činiti, ali ćete snositi i odgovornost. S obzirom da ovdje znamo konkretno o kojoj županiji se radi, o kojem županu se radi jer ste vi svjesni jedne druge stvari koju vi odgovornost svaljujete na leđa onog zamjenika koji ostaje sam ne u jednoj maloj županiji. Primorsko-goranska županija i po gospodarskoj snazi i po financijskoj snazi nije nekakva mala županija, pa zato i je predviđeno da jedan župan ima dva zamjenika da se ima s kim konzultirati i s kim donositi odluke. Jeste li vi svjesni činjenice što činite tome čovjeku i kakvu odgovornost svaljujete na njega da mu netko sutra nešto imputira i da je to napravio zbog ovoga ili onoga. Pa pogledajte prema svom kolegi jedan ljudski moment. Pustite politiku. Ali ovo me podsjeća na jednu raspravu ovdje kad je gradsko vijeće Grada Rijeke htjelo donest odluku o jamstvu riječkom brodogradilištu iako su znali da je to protuzakonito da nemaju to pravo. Oni su svejedno to predlagali iz čisto političkih razloga. I sad se događa potpuno identična stvar. Pa čemu izbori onda? Vi nikako ne možete izgleda se složiti s tim da se Hrvatska pretvorila u jednu demokratsku državu i da ne možete raditi što hoćete! A vi se možete smijati koliko god hoćete. Ali ovaj Zakon koji ste vi predložili negira vaš smijeh i budite sigurni da nećete moći raditi što hoćete. Ja se iskreno nadam da će Ustavni sud koji je tako rerno intervenirao na neke druge stvari dati svoj pravorijek i na ovo. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin Josip Borić. Izvolite zastupniče. **Borić, Josip (HDZ)** Poštovani predsjedniče, pa evo ja opet tvrdim da mi ne znamo zašto se ovaj Zakon mijenja jer mi to nismo čuli od strane predlagatelja i tu se slažem sa gospodinom Matušićem, jer je ostalo nejasno unutar tog istog zakona zašto za neke situacije postoji vremenski rok od godinu dana kada se raspisuju ili se ne raspisuju izbori. A u drugoj situaciji sada imamo dvije godine. Znači, za nekoliko različitih situacija imamo i različita vremenska razdoblja unutar kojih se smiju ili ne smiju raspisati izbori. Najbolji primjer za to vam je još uvijek aktualna Vlada koja je svega prije nekoliko, pedesetak dana raspisala izbore za izbor novog gradonačelnika grada Varaždina. I nismo upravo radi štednje ili ne znam čega suspendirali vrijednosti demokracije. Nismo to učinili, iako bi nam možda bilo i tada moguće da je to palo i na pamet. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Branko Kutija. Gospodine zastupniče, molim vas ima repliku. Izvolite. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem se gospodine predsjedniče. Kolega Matušiću, govorili ste da vam je žao kolege Mršića. Meni je isto tako jako žao. Pogledajte s desne strane od gore pa na dolje. Kolegica Bonačić zamjenica gradonačelnika u Dubrovniku, kolega Sabo Vukovar, kolega Ronko Požega, kolega Jovanović Rijeka, kolega Linić Rijeka, Luka Denona zamjenik nekada bio župana, kolega Mršić gradonačelnik, Baranović Šibenik, Vidović Šibenik. Znači ima vas preko 20. Kolegica Jerković isto tako Rijeka. Ima vas preko 20 koji ste radili i radite u lokalnoj samoupravi. lokalnoj samoupravi. Nož u leđa demokraciji! Kolega Matušiću apsolutno ste u pravu. Hvala. I najzad zastupnica Ana Lovrin. Izvolite, pojedinačna rasprava. Vi ste zadnja prijavljena. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. prvo sa nelagodom moram konstatirati da hajde voljom većine ili nasiljem većine pa na neki način i vas kao predsjednika Hrvatskog sabora moramo raspravljati protivnom Poslovniku ovog Hrvatskog sabora o zakonu o kojemu matično tijelo saborsko se nije izjasnilo. Pa onda da ne vrijeđa našu inteligenciju kolega Mršić bilo bi gotovo dirljivo koliko se upinje da nam protumači da evo u 10 sati navečer na brzinu hoće promijeniti Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi da bi uredio ono što postojećim zakonom nije uređeno a to nam je evo prva stvar o kojoj se moramo na ovoj prvoj izvanrednoj sjednici odnosno drugoj drugoj raspravljati. Dakle, ja isto mislim da kolegi Mršiću Klub zastupnika SDP-a nije učinio uslugu što ga je odredio da brani ovaj neobranjivi zakon, a zanimljivo je da se nitko drugi iz kluba niti jednom prijavom nije javio da mu malo pomogne ovo obraniti. Ali budući da imamo zdravu inteligenciju onda možemo reći da ste jedan ozbiljan zakon upregnuli zapravo u foteljašku politiku, pa onda evo tu smo čuli da ovo nije Zakon o lokalnoj samoupravi i da se njime ne uređuje ustrojstvo i način rada lokalne samouprave već se određuju izbori. kako znamo dobra je demokratska praksa pa jedan drugi izborni zakon kaže da se izborni zakoni u izbornoj godini ne mijenjaju. A gle šta mi ovdje danas moramo, o čemu mi moramo raspravljati? O tome da danas govorimo o jednom zakonu koji ne da će se primijeniti vrlo brzo na neke izbore nego se ovaj zakon zapravo primjenjuje retroaktivno na već provedene izbore 2009. Dakle jer ovi ljudi o kojima se ovdje govori su izašli na neposredne izbore. Gospodine predsjedniče bi li malo umirili ovu sabornicu? Gospodine predsjedniče bi li malo umirili ovu sabornicu? Ako netko neće slušati neka izađe van. …/Upadica predsjednik: Slažem se s vama. Molim vas malo mira. Izvolite./… Evo dakle ponavljam, kako ste vi rekli da ova oba dva zakona su zapravo izborna zakona ja sam upozorila na dobru demokratsku praksu i na neke druge zakone da se u izbornoj godini zakoni ne mijenjaju, a ovdje mijenjamo zakon koji se odnosi na već provedene izbore 2009. godine i sad mijenjamo pravila o ljudima koji su izabrani na izborima pred dvije godine i sad utvrđujemo kako će im taj mandat trajati. Dakle, jedan presedan. Ja ovo kako je danas počelo zasjedanje ovog Hrvatskog sabora ja mislim da vrlo brzo od demokracije neće ostati niti ono zadnje e. Dakle, ne samo da tu vrijeđamo Europsku povelju o lokalnoj samoupravi, dakle nismo konzultirali nikoga o ničemu, vrijeđamo sve principe izbornog zakonodavstva, primjenjujemo retroaktivnost, i sad još na kraju rekla bih i ovo. Bio je Odbor za zakonodavstvo gdje su neki članovi odbora imali primjedbu da je to možda zakon koji je skrojen evo za jednu priliku ad hoc priliku i ovo sve što se kolega Šantek brine brine o problemima i o otvorenim pitanjima toga zakona u budućnosti, ne treba ga brinuti jer je bitno da se večeras donese ovaj zakon, dakle on će biti izglasan prije nego Odbor za Ustav kaže je li ovo sukladno Poslovniku ili nije, a onda će se kad se ispuni ono zašto se treba ispuniti, kad svi ministri budu tamo gdje žele biti, onda će se možda raspravljati o daljnjim izmjenama ovoga zakona. Ali onda još nije dosta, ovaj zakon je u prijedlogu u prijedlogu rekao da ako prestane mandat županu, gradonačelniku ili načelniku, a nakon dvije godine mandata onda se izbori neće provoditi, nego će ga zamjenjivati zamjenik. I sad se može pitati zašto baš dvije godine, zašto ne tri, zašto ne dvije i pol. Pa eto baš zato jer je sad ovim ljudima za koje to treba već proteklo dvije godine mandata. Ali onda kad nije bilo dovoljno nacrtano to što je trebalo biti nacrtano, onda je Odbor za zakonodavstvo i predsjednica koja je rekla da je taj zakon na sliku i priliku još malo pojasnila tu sliku, pa je došao amandman Odbora za zakonodavstvo u kojem onda kaže da samo u slučaju kada taj mandat prestaje zbog izbora ili imenovanja na nespojivu dužnost onda se neće provoditi izbori. Ma gle čuda. Ali ako taj mandat ako taj mandat prestane zato što netko da ostavku, ili što bude duže spriječen ili bude bolestan ili umre, e onda se izbori trebaju ponavljati, onda više taj trošak za lokalnu i regionalnu samoupravu neće biti važan, onda ćemo 5 milijuna potrošiti, onda taj zamjenik koji je isto tako kolega Mršiću na istoj izbornoj listi pod istim uvjetima, e onda on neće moći zamijeniti toga župana, ne, samo ako bude imenovan ili izabran na nespojivu dužnost. Zašto? Zato što je vama to sad vaš jedan primjer gdje morate zbrinuti neke neke ljude. Pa pitam koji je razlog ako je isteklo dvije godine mandata, ako je čovjek ne daj Bože umro ili mu se nešto drugo dogodilo, ili je dao ostavku zbog svojih razloga, zašto ga onda isto taj tako neposredno na isti način zamjenik ne bi mogao zamjenjivati? Ne bi mogao jer vam to sad ovaj čas ne treba, pa ste nacrtali onako kako vam treba. Evo zaista više puta je tu večeras rečeno, da je ovo zaista sumrak demokracije, pa mogli ste, imali ste načine, imate rok od 60 dana za provedbu izbora, pa ste bar mogli imenovati što ste htjeli imenovati, pa u 60 dana u miru raspraviti ovaj zakon i možda ga složiti malo manje da ne moramo svi držati sliku na prvoj stranici zakona. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Istine radi, kolega Šeks iznese tezu da je nenadležno radno tijelo raspravljalo ovaj zakon. Kod kolegice Ane Lovrin to postaje istina, a istina je, sad ću ja pročitati. Dakle izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji je 12. rujna 2008. godine isto taj zakon raspravljao kao matično radno tijelo i predložio Hrvatskom saboru da ga usvoji onako kako je predloženo. 24. veljače 2009. godine Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora na 26. sjednici održanoj 11. ožujka 2009. godine raspravio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i opet predložio Hrvatskom saboru kao matično radno tijelo da donese taj zakon. Hoćete i treći zaključak? Dakle nesporno je da je nadležno radno tijelo kao matično radno tijelo predložilo, raspravio i predložilo donošenje ovog zakona o kojem mi sada raspravljamo, kao što je to bilo i 2008. i 2009. godine. Dakle netočno se tvrdi ovdje od strane kolege Šeksa i kolegice Ane Lovrin. Hvala lijepo. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala. Povreda Poslovnika, gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. povreda Poslovnika u tome što ja nisam rekla da je nenadležno matično, da je Ja sam rekla sljedeće, da matično tijelo nije raspravljalo o ovom zakonu, a govorim o Zakonu o lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Fonogram izvadite i pogledajte, nisam govorila o tome da je Odbor za Ustav nenadležan za onaj dio izborni,

Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo kolegice Lovrin ustvrdili ste i sve ste odgovorili kao što je činjenično je opisano. Rekli ste da ovaj prijedlog zakona zasigurno će imati i druge konotacije u lokalnim jedinicama kao i savezu općina koji su i prije intervenirali pri Europskom Parlamentu zbog toga što nisu bili zadovoljni određenim zakonskim prijedlozima. Tako će vjerojatno i ovaj puta koliko sam se konzultirao s njima ovo završiti kao europski epilog da su bez pitanja, bez upotrebe Europske povelje o lokalnoj samoupravi donosili i predlagali se određeni zakoni kao što piše u članku 6. u stavku 6. da je lokalne jedinice će se koliko je to moguće pravovremeno na odgovarajući način pitati za mišljenje u postupku pripremanja i donošenja odluka koje se neposredno tiču njih. Mislim da je ovo jasno govori o tome kako se želi zanemariti bilo koja jedinica lokalne samouprave, …/Govornik se ne razumije./… savez općina, savez gradova, savez županija na silu bez ikakvih konzultacija želi se donesti ovaj zakon koji pogoduje samo pojedincima koji također su mogli sačekati svoj mandat, vjerojatno postoji među vama i drugih ljudi koje bi nominirali za ministarstva ili državne službe. Vjerujem da ovo nije trebalo ovako ispasti i da se moglo donesti u dobrom duhu kako bi se i za druge prilike koje su i smrt i bolest i sve one druge nivoe o kojima je govorio i kolega Mršić stavili u ovaj zakon pa bi bilo sve definirano i sve transparentno. Ovako je jasno o čemu se radi. Hvala. Odgovor na repliku, gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Pa da gospodine zastupniče ja očekujem, jer puno smo slušali u proteklom mandatu i od predsjednika Odbora za lokalnu i područnu samoupravu, ali ja svakako očekujem od gospodina Obersnela koji je predsjednik udruge gradova i od predsjednika udruge županija očekujem da će o ovom slučaju gdje se raspravljalo o organskom zakonu o lokalnoj i regionalnoj samoupravi i o Zakonu o neposrednom izboru a da u tome trenutku nije bilo ni u jednom trenutku konzultirana udruga, gradova i općina i županija svakako izvijestiti Odbor za lokalnu samoupravu Vijeća Europe i ja vjerujem kako gospodin Obersnel uvijek vrlo komunicira sa Europom o svim pitanjima gdje je ugrožena lokalna samouprava da će to svakako učiniti i ovaj puta. Zaključujem raspravu.